Željka (SDP)** Sada smo došli i do četvrte točke dnevnog reda koja po svom sadržaju, odnosno području kojeg uređuje je potpuno identična sa točkom pet dnevnog reda. Radi se o potvrđivanju ugovora sa dvije različite zemlje. Zbog toga su i dva prijedloga zakona. Ja predlažem da objedinimo raspravu o ove dvije točke. Ima li tko nešto protiv?

br. 317 - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 318 Akte ste primili poštom. Akte ste primili poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda usuglasili smo se o hitnom postupku. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, te Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi svakako. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen Poštovane zastupnice i zastupnici. Doista vrlo kratko, jer već jedan smo ovakav zakon o potvrđivanju istog ovakvog ugovora prije nekoliko mjeseci u ovom Saboru i donijeli, a to je bio Zakon o potvrđivanju ovakvog ugovora sa Republikom Bugarskom. Danas smo ovdje pred vama sa Prijedlogom zakona o potvrđivanju ugovora o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Takav ugovor je sklopila ili predstavnici Vlade Republike Hrvatske sklopili su 14. studenog 2008. godine sa predstavnicima Vlade Republike Makedonije, a 19. prosinca sa predstavnicima Republike Albanije. Dakle, sa predstavnicima Vijeća ministara Republike Albanije. Ovim ugovorima regulira se razmjena i uzajamna zaštita klasificiranih podataka. Koji su to podaci? To su oni podaci kojima je potreban određeni stupanj zaštite i određeni stupanj zaštite od neovlaštenog pristupa tim podacima. Ovim ugovorom detaljno se regulira način kako se ta zaštita ostvaruje, način kako se ti podaci koji nastaju u komunikaciji država, koji zapravo se i razmjenjuju a već su nastali, kako se ti podaci štite, koji je stupanj zaštite, koji je stupanj povjerljivosti tih podataka. Ovim ugovorom također definiraju se koja su tijela iz dviju država koje surađuju, načini suradnje stručnjaka. Dakle, određuje se jedan pravni okvir kako bi se ovaj ugovor proveo. kažem prije nekoliko mjeseci u ovom Saboru regulirali to pitanje vezano sa Republikom Bugarskom. Danas to predlažemo za Albaniju i Republiku Makedoniju. A u pripremi je zapravo cijeli jedan set i serija sa drugim državama. Hvala lijepo. Hvala lijepa državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodo državni tajnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog ova dva zakona, Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije, te Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka s Konačnim prijedlogom zakona kao logičan slijed cjelovitog uređenja područja informacijske sigurnosti. Republika Hrvatska je već tijekom 2007., 2008. godine donijela niz zakonskih i podzakonskih akata kojima uređuje područje informacijske sigurnosti, kao što su Zakon o tajnosti podataka, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o sigurnosnim provjerama, Uredbu o mjerama informacijske sigurnosti kao i niz pravilnika. Zakonom o informacijskoj sigurnosti utvrđene su mjere i standardi informacijske sigurnosti u okviru kojih je predviđeno i ustrojavanje posebnih fondova za klasificirane podatke koje Republici Hrvatskoj preda druga država, odnosno međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje. Republika Hrvatska potpisnica je i članica niza konvencija i međunarodnih ugovora kojima se regulira suradnja država u cilju razmjene podataka i informacija, poglavito u suradnji u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, procesuiranju ratnih zločina, ali i u nizu civilno-pravnih odnosa pa evo, i sada u svjetlu novog Prijedloga zakona o policijskim ovlastima i poslovima koji također sadrži regulativu razmjene policijskih klasificiranih i osobnih podataka, biti će i zanimljivi svi takvi bilateralni međunarodni dogovori. Stoga je neminovna daljnja potreba da država kroz bilateralne ugovore dogovara specifične odnose i pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka koji nastaju zajednički ili se razmjenjuju Kao što je državni tajnik već rekao, ovim ugovorom utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se nadležna centralna tijela u državama za provedbu ovoga ugovora i mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka i način postupanja s njima. Kao što sam rekla kada smo pred nekoliko mjeseci raspravljali o potvrđivanju Zakona o ugovoru sa Bugarskom Republikom da će ona biti smjernica za daljnje bilateralne ugovore, evo, sada se to i dogodilo. Mi danas prihvaćamo ugovor, potvrđujemo Ugovor sa Makedonijom i Albanijom, a u pripremi su daljnji pregovori sa drugim europskim državama. I zaključno, u cilju efikasne međunarodne suradnje u razmjeni i zaštiti podataka, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovih zakona kako bi odredbe ugovora postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za pojedinačnu raspravu, zastupnik Ivo Grbić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Temeljem Nacionalnog plana za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2008. godinu, 2007. i 2008. godine donijet je niz zakonskih i podzakonskih propisa kojima se na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti čime je stvorena osnova za uspostavljanje strukovnih standarda za adekvatno uređenje zaštite klasificiranih podataka i na unutarnjem i na međunarodnom planu. Ova potreba za međunarodnu razmjenu podataka koji su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednim od zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti proizlazi iz bliskih vanjsko-političkih odnosa između država i povećane potrebe za uzajamnim i usklađenim djelovanjem na rješavanju suvremenih poglavito rekao bih sigurnosnih problema koji često svojom složenošću i sveobuhvatnošću nadilaze nacionalne okvire. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisani 14. studenoga 2008. godine u Zagrebu, kao također i ugovorom između Vlade Republike Hrvatske vijeće ministara Republike Albanije, uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka potpisanih dana 19. prosinca … /Govornik se ne razumije./ … uspostavljen je pravni temelj za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka bilo da se to radi o utvrđivanju stupnjeva tajnosti, obveza u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka ili o određivanju nadležnih tijela za provedbu ugovora, mehanizama prijenosa i postupanja s klasificiranim podacima, uređenja načina posjeta i sastanaka stručnjaka te postupanja u slučaju povreda sigurnosti, kao i pitanja troškova nastalih u provedbi ugovora.

na makedonskom i engleskom jeziku, razmjenom nota veleposlanstava, a sukladno članku 79. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, diplomatskim putem postignut je dogovor o ispravci pogrešaka u tekstu ugovora koji se objavljuje u konačnom prijedlogu zakona. Radi navedenog, a obzirom da Hrvatski sabor potvrđuje ugovore čine se iskazuje formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana ovim ugovorom, podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kao i donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Hvala. Hvala lijepo. Nemamo više prijavljenih za ovu točku. Predstavnik Vlade ne želi uzimati riječ. Ja zaključujem raspravu, a glasovati ćemo nadam se uskoro kad se steknu uvjeti.